Nastavljamo sa popodnevnim radom sjednice. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o suradnji u sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to morskim putem, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 507. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka kod donošenja ovog zakona. Prijedlog akta primili ste poštom. Sukladno članku 159. poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti

Riječ je o zakonu, prijedlogu zakona kojeg Vlada predlaže uvaženom Domu na potvrđivanje, uz ocjenu da je riječ o izuzetno važnom predmetu. Ne treba trošiti puno riječi da je oružje za masovno uništavanje u suvremenom svijetu jedno izuzetno ozbiljna ugroza međunarodnom miru i sigurnosti. Unutar tog kompleksa trgovanje i promet oružjem za masovno uništavanje morskim putem posebno je osjetljiva tema i naravno Hrvatska kao pomorska zemlja ima interesa da se aktivno uključi u

Bez ulaska u neke posebna obrazloženja političke svrhovitosti ovoga rekao bih da je ono što je za Hrvatsku, za ovaj Visoki dom pa onda i za hrvatsku javnost izuzetno važno da sporazum uređuje način, procedure, postupanja i sve pravne aspekte postupanja uključujući i sudske nadležnosti, itd. u slučajevima kada se temeljem ovog sporazuma utvrdi osnovana sumnja da postoji potreba pregledavanja određenih brodova i plovila, naglašavam izvan hrvatskih teritorijalnih, izvan Što se tiče razloga potpisivanja nešto sam ukratko već rekao. Posredno treba reći da je potpisivanje sporazuma koje je obavljeno 1. lipnja prošle godine, 2005. oprostite, da je već postiglo određene značajne političke učinke, da je Hrvatska spremna da se na taj način aktivno uključi u podjelu odgovornosti za međunarodnu sigurnost, da je dobilo pozitivne ocjene u sklopu u sklopu debata, rasprava na nedavno održanom NATO summitu u Rigi i da je naravno s obzirom da je riječ o bilateralnom sporazumu sa Sjedinjenim Američkih Državama i stanovišta američkih interesa procijenjeno da je vrlo, riječ o vrlo važnom koraku hrvatske strane. I u praktičkom, pragmatičnom političkom smislu odraz je odraz je već vidljiv bio ako se sjećate i u kongresnoj i u senatskoj rezoluciji kojom se i Kongres, američki Kongres i američki Senat naravno ne temeljem isključivo ovoga sporazuma kojeg nudimo na potvrđivanje Saboru već ukupne hrvatske aktivnosti, ali dobili smo dvije rezolucije kojom se aktivno američka strana podupire ulazak Hrvatske u NATO savez. Prema tome uz dodatno obrazloženje da provedbe sporazuma u skladu sa odredbama sporazuma ne podrazumijeva nikakvi dodatnih financijskih opterećena, odnosno sredstava iz proračuna Vlada predlaže uvaženom Domu na potvrđivanje ovaj sporazum. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora? Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, uvaženi zastupnik Jarnjak. Poštovani gospodine potpredsjedniče, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 73. sjednici održanoj 6. srpnja 2006. godine raspravljao je o Prijedlogu Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u suradnji o sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustav njegove isporuke materijalnih materijala vezanih uz to morskim putem s Konačnim prijedlogom zakona. Članovi Odbora upoznati su sa razlozima, interesima zbog kojih se predlaže donošenje predmetnog zakona po hitnom postupku. Odbor je podržao iznijeto stajalište predstavnika Vlade Hrvatske te se ne protivi prijedlogu za donošenje ovog zakona po hitnom postupku ocjenjujući da je od interesa za Republiku Hrvatsku. Smatra kako ovaj sporazum predstavlja temeljem zajedničke suradnje u sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje i suzbijanje terorizma koji ozbiljno ugrožavaju međunarodni mir i sigurnost. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o suradnji u sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to morskim putem u tekstu kako predložen od predlagatelja zakona.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora je na 47. sjednici održanoj 2. lipnja 2006. godine

2. lipnja 2006. godine raspravio Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o suradnji u sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to morskim putem sa Konačnim prijedlogom zakona raspravio kao matično tijelo sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je prihvatio prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku sukladno odredbama članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da se ovim zakonom potvrđuje navedeni sporazum kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka. Ujedno je naglasio da je osnovni cilj sklapanja ovog sporazuma zajedničko nastojanje za sprečavanjem širenja oružja za masovno uništenje, sprečavanje ilegalne trgovine oružja i proizvoda dvostruke namjene te da je isti po nizu kriterija značajan za Republiku Hrvatsku. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Država u suradnji u sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to morskim putem.

pokušamo problematizirati malo sa šireg aspekta nego što je sam ovaj Prijedlog zakona jer on izgleda pomalo suhoparan neovisno o sporazumu o kojem se radi i značaju pitanja na koji se taj sporazum odnosi. U čemu se zapravo i šta treba posebice naglasiti? Treba posebice naglasiti da je Republika Hrvatska stranka 12 ključnih međunarodnih instrumenata u suzbijanju međunarodnog terorizma, da je između ostaloga i predsjednik Mesić godine, 2005. godine potpisao Međunarodnu konvenciju u suzbijanju akata nuklearnog terorizma koja bi trebala uskoro doći u postupak ratifikacije u Hrvatski sabor. Zatim da Republika Hrvatska stalno podupire i nastojanja za usvajanje sveobuhvatne Konvencije o međunarodnom terorizmu koja će se osim konkretnih pravnih učinaka i politički osigurati i ujediniti antiterorističke napore međunarodne zajednice. Da pitanje međunarodnog terorizma spadaju u strateški nazivnik koordinacije međunarodnog resornog rada i da u tom kontekstu treba posebice posmatrati zapravo pitanje suzbijanja, širenja, mogućeg širenja oružja za masovno uništenje. U tom pogledu Republika Hrvatska je država, stranka svih univerzalnih i međunarodnih instrumenata, nadzora i neširenja oružja masovnog uništenja. Članice odgovarajućih posebnih dodatnih režima ili kandidat za pridruživanje te djelatni sudionik novih inicijativa. Sukladno potpori koju Republika Hrvatska iskazuje načelima tih inicijativa za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje te opremanje, opreme i tehnologije i materijala vezanih uz to oružje zapravo su postavljeni i naši vanjsko-politički prioriteti u nadolazećem razdoblju. Htjeli bi posebice mi iz Kluba naglasiti da je Republika Hrvatska uz inicijativu za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje pristupila, da je na našoj nacionalnoj, na razini države 2006. godine osnovano koordinacijsko tijelo i da u tom pogledu naravno to tijelo ima veoma važne zadatke kao povjerenstvo u suzbijanju širenja oružja za masovno uništenje. U tom pogledu treba također naznačiti da Republika Hrvatska nastoji i bila je u ožujku 2006. godine domaćin i sudionika međunarodne vježbe u kojem se zapravo razmatralo i ovo pitanje. Da je Republika Hrvatska podnijela i zahtjev da postane članica i nekih drugih tijela kao što je recimo Australska skupina u kojem bi i putem kojih bi se dodatno trebali osigurati određena, instrumenti vezano za prije svega korištenje oružja odnosno robe dvojne namjene koja bi se mogla koristiti i za raspačavanje oružja za masovno uništenje odnosno prije svega nuklearnog … Naravno u tom pogledu je posebice važno da naše Nacionalno povjerenstvo za također zabranu kemijskog oružja i u takvoj situaciji se počinje postavljati pitanje u kom kontekstu se pojavljuje ovaj sporazum? On je dodatna konkretizacija suradnje u kontroli ako hoćemo reći tako, moglo bi se to tako reći, jadranskog prostora kao mogućeg prostora za širenje oružja za masovno uništenje. U tom pogledu valja napose naglasiti da Republika Hrvatska pripada tzv. Američko-Jadranskoj povelji i potpisala je Američko-Jadransku povelju koja se odnosi na prostor oko Jadrana. Da u tom kontekstu u tom prostoru suradnju su uspostavile sve članice iz okruženja koje su članice NATO-a. Da isto tako kroz taj dio pokušavaju surađivati i one članice koje zapravo kandidiraju za postanak članicama NATO-a ili partnerstva za mir. I u tom dijelu je sasvim jasno da Republika Hrvatska kroz ovu praktičnu provedbu ovog sporazuma će između ostaloga davati puno informacija koje će potvrđivati njenu vjerodostojnost i sposobnost da postane punopravna članica s jedne strane NATO-a ali s druge strane još važnije da pokaže i dokaže da može sama i zajedno u suradnji sa drugim međunarodnim čimbenicima voditi računa o miru i sigurnosti i između ostaloga kojim bi trebalo osigurati zapravo neširenje oružja za masovno uništenje i, s jedne strane i s druge strane još važnije sprečavanje zapravo ilegalne trgovine oružja i proizvoda dvostruke namjene a osobito onih koji se mogu koristiti i za širenje i pronošenje i prenošenje oružja za masovno uništenje. I zbog toga mi iz Kluba zastupnika SDP-a ćemo podržati ovaj Prijedlog zakona i podržati naravno i rješenja koja se unutar njega nalaze. Međutim zbog budućnosti s obzirom da ćemo trebati ratificirati rekli smo i onu Konvenciju o zabrani nuklearnog oružja. Trebat ćemo ratificirati i Konvenciju o zabrani kemijskog, kemijskog, biološkog i tako dalje oružja. Htjeli bi ukazati na nekoliko činjenica koje nisu samo propusti nego zapravo koje nisu iskorištene a trebalo bi ih koristiti ubuduće kada se obrazlažu ovakvi prijedlozi zakona pa i u samom sporazumu a i u osnovu za njegovo donošenje. Prvo na što želimo upozoriti jeste vezano za ustavnu osnovu kad je u pitanju donošenje ovog zakona. Naime uz ovaj članak 139. koji govori o ratifikaciji sporazuma i međunarodnih ugovora trebalo je ovdje po nama citirati osobito članak 34. stavak 4. A to je pitanje kada se drugi prostori mogu radi zaštite ili da citiram taj stavak koji kažu: «U skladu s uvjetima što ih predviđa zakon redarstvene vlasti mogu i bez sudskog naloga razumije./ … držatelja stana vući u dom ili prostorije» govori se o drugim u svakom slučaju dakle ne samo o domu «te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka ako je to neophodno», to je važno, «radi zaštite izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja kaznenog dijela odnosno», ovo je za ovu situaciju naročito važno «otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega.» Svako oružje za masovno uništenje, kemijsko, biološko oružje ugrožava zapravo život i zdravlje ljudi i naravno može ugroziti imovinu značajnog opsega i u tom pogledu bi bilo dobro da se taj dio naglasi iz jednostavnog razloga da netko eventualno ne bi osporavao sa ustavno-pravnog aspekta zapravo pristup ili povredu ljudskih prava pojedinih ne samo vlasnika i brodara, nego na kraju krajeva i osoba na brodu. Zašto? Zato što je sasvim jasno i takva situacija se može dogoditi da postoje sasvim veliki broj indicija koji upućuju da se na nekom brodu koji vije našu zastavu ili zastavu partnera koji je potpisao a koji se nalazi izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske da se može nalaziti takvo oružje i da u takvu situaciju možemo ući, a da kasnije ispostavi se da zapravo ničega od toga nije bilo. E sad se postavlja pitanje s jedne strane naknade štete, a s druge strane moguće povrede prava jer se zapravo određeni prostor pregledao, kontrolirao bez prisutnosti svjedoka, a nije se moglo ovo pitanje do kraja adekvatno obrazložiti. Drugu stvar na koju želimo posebice ukazati jeste članak 3. Nije dovoljno precizirana ova iznimka u stavku 2. znate, mislim na članak 3. sporazuma gdje se kaže područje primjene sporazuma. E sad ukoliko nije drukčije određeno sporazum itd. E ali sad imate iznimku u stavku 2. koja nije napisana kao iznimka iznimka ali je. Ukoliko nije drukčije određeno između nadležnih tijela u slučaju, od slučaja do slučaja ovaj sporazum se ne primjenjuje na politička plovila i …/Govornik se ne razumije./… putnička plovila itd. Pazite, mi smo turistička zemlja veoma je važno značiti zapravo slijedeće, da mi možemo imati situaciju da tijela koja bi trebala provoditi ove sporazume, a radi se o vojnim i redarstvenim snagama praktički mogu i drugačije dogovoriti i same i u tom pogledu smo im dali ovdje generalnu ovlast. Iznimka je obratna. Umjesto da u pravilu se ne primjenjuje na putnička, turistička i ovakva ovdje, nego iznimno kada se dogovore mi smo omogućili obratnu situaciju i mislim da bi to trebalo u buduće voditi računa da se taj dio precizira istini za volju s obzirom da ovdje nadležna tijela se moraju dogovoriti. Trebalo bi nekakvim naputkom oni koji su im nadređeni. To je Vlada Republike Hrvatske i resornog ministarstva zapravo dati naputak da se precizira u kojim slučajevima se takve dozvole moraju i mogu i trebaju dati. Naravno, ovaj drugi dio koji se odnosi na samu metodologiju komuniciranja itd. ovdje se otvara recimo pitanje između ostaloga oko upotrebe sile gdje se kaže da primjena sile, ovlaštenje za ukrcaj, pretraživanje i zadržavanje uključuje i ovlaštenje za primjenu sile sukladno članku 9. ovoga sporazuma. E sad je vrlo interesantno to povezati sa člankom 9. gdje se kaže da primjena sile prilikom vršenja odobrenih akcija u skladu s ovim člankom izbjegavat će se primjena sile osim ako je to nužno radi osiguranja sigurnosti pripadnika snaga sigurnosti i osoba na plovilu ili ako se pripadnike snaga sigurnosti ometa u vršenju odobrene akcije. Primjena sile u svakom, u skladu sa ovim člankom ne smije prekoračiti minimalni stupanj nužne primjene sile u daljnjim okolnostima. Međutim, uopće se nije preciziralo što se podrazumijeva pod danim okolnostima osim u ovim slučajevima kada se radi o mogućem ugrožavanju fizičkom ili osobno pripadnika sigurnosti itd. Prema tome, taj dio bi trebalo malko precizirati sa aspekta međunarodnog prava i na kraju krajeva prava pomorskog prijevoznika, brodara. I to naravno u buduće inače sve ostalo uključivo i pitanje naknade štete moglo bi se i trebalo bi se na odgovarajući način dakako podržati. One su predviđene. Međutim, ovdje ostaje pitanje da se uvijek stranke dogovaraju, a trebalo bi ipak odrediti koji se obim štete obvezno nadoknađuje. I zadnju primjedbu na koju kao sugestiju upućujemo da u buduće se malo više vodi računa je vezana uz članak 8. To su mjere zaštite gdje se kaže citirat ću: “Kada neka od strana poduzme mjere protiv nekog plovila u skladu s ovim sporazumom ona će posvetiti odgovarajuću pozornost potrebe da se ne ugrozi sigurnost života na moru, posvetiti odgovarajuću pozornost sigurnosti plovidbe i njegove.“ Sve je to u redu. se ne razumije./… raspoloživih sredstava i koliko to dopuštaju okolnosti da ne jedna mjera poduzeta u svezi s plovidbom ne šteti okolišu. Pazite sada, osigurati u okviru raspoloživih sredstava i koliko to dopuštaju okolnosti. To je preširoko u odnosu na ekološku zaštitu zapravo, a radi se između ostalog o Jadranu kao zatvorenom moru i zbog toga je veoma važno taj dio voditi računa. Kao što je važno podvlačim ponovo i ono pitanje članka 3. Zašto? Zato što ta odredba stavka 2. se ne samo odnosi na iznimku mogućeg dogovora, nego se ona proteže i na područje koje nije doduše teritorijalno more, koje nije otvoreno more. Jeste ekološko-ribolovna zaštićena zona Republike Hrvatske, a u tom pogledu kao i svugdje u svijetu bi morala isključivu nadležnost imati zapravo obalna straža ili već kako će se zvati naše snage sigurnosti koje će taj dio kontrolirati i nadzirati. Drugo je pitanje da se iznimno strancima da u tom pogledu sudjeluju, u ovom konkretnom slučaju Sjedinjene Američke Države. Tako da smo mišljenja da bi zapravo o tim pitanjima u buduće trebalo više voditi računa iz jednostavnog razloga što je time na neki način se odaje i priznanje Republici Hrvatskoj kao članici anti terorističke koalicije koja bi trebala voditi računa. I posljednju primjedbu valjalo bi voditi računa da se ne ide previše u bilateralni sam odnos, nego bi bilo dobro da ovim sporazumima kao što je Američko-jadranska povelja, kao što je Jadransko-jonska povelja itd. ili inicijativa da se zapravo i njima preciziraju i multilateralni oblici suradnje sa drugim članicama koje se pojavljuju i čiji se brodovi i brodari pojavljuju na području Jadranskog mora. No naravno, to bi trebala biti inicijativa za u buduće. Nije vezana uz ovaj sporazum, ali je veoma važna za zaštitu Jadrana i ne samo Jadrana. Trebalo bi to proširiti u širem smislu te riječi kao što je to Međunarodna zajednica već i učinila vezano za kontrolu, nadzor i zaštitu Sredozemnog mora. Hvala lijepa. Mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona i glasat ćemo za ovaj zakon. Ovdje je riječ je oružju za ovo masovno uništenje, znači nuklearnom, kemijskom, biološkom, radiološkom jasno je da ovo oružje treba i ograničiti i spriječiti, konvencijama to treba zabraniti. Ali isto je činjenica da najviše posjeduju upravo i Sjedinjene Američke Države i činjenica isto tako da ga zlorabe najviše upravo Sjedinjene Američke Države. ja bih isto tako između ostalog volio znati koliko je ovih bombi sa oplemenjenim recimo uranom u hrvatskom dijelu Jadrana. Znamo otprilike koliko je tih bombi palo ne znam na Kosovo, Bosnu itd. i da su na neki način i ti prostori bili njima veliki vojni poligoni. Isto tako znam da bez angažmana Sjedinjenih Američkih Država rat na ovim prostorima ne bi bio gotov kad je bio gotov. Ali između ostalog nije trebalo zlorabiti tu vrstu naoružanja. Istina je isto tako da raspadom Sovjetskog saveza do takvog naoružanja za masovno uništenje kemijskog, biološkog, radioaktivnog itd. može se doći kao i do svake druge robe. Plati, nosi. Hrvatska razumljivo da treba biti principijelna. Treba sudjelovati u zabrani njegove trgovine, pogotovo krijumčarenju, bez obzira na rizike koje to s druge strane i samoj Hrvatskoj nosi. Npr. kada je hrvatska Vlada tamo negdje '98., '99. godine izručila drugog čovjeka egipatske organizacije, da li Al'Quaide ili neke slične kome, Sjedinjenim Američkim Državama odmah je uslijedio odgovor podmetanjem bombe pod policijsku stanicu u Rijeci. Na svu sreću tada, te '98., '99. godine nije bilo žrtava. Znači, Hrvatska mora apsolutno sudjelovati u ovakvim mjerama, ali moramo i preuzeti rizik koji bi mogao uslijediti odgovorom terorističkih skupina, jer je taj rizik manji od neposredne opasnosti ako netko kasnije zloupotrijebi to naoružanje. Sporazum je potpisalo 50-ak zemalja. Hrvatska flota je apsolutno skromna i sumnjam da će se njime nešto spriječiti, otkriti, zaustaviti, ali jasno je treba u tome sudjelovati, treba pokušati. Po meni su ključni članci, članak 4. Akcije izvan teritorijalnog mora, stavak 1. koji doslovce glasi da stranka kojoj je osnovana sumnja da je plovilo koje očituje njenu državnu pripadnost locirano izvan bilo kojeg teritorijalnog mora država, uključena u širenje na moru može zatražiti pomoć druge stranke u sprječavanju korištenja plovila u tu svrhu. Stranka od koje se zahtijeva pomoć pružit će istu u skladu sa normalno raspoloživim sredstvima. I dakako članak 5. Sudska nadležnost nad zadržan im plovilima. Ovdje se kaže da sudska nadležnost stranaka u svim slučajevima predviđenim člankom 4. vezanim uz plovila neke od stranaka lociranim izvan teritorijalnih mora, država, ta će stranka imati sudsku nadležnost nad zadržanim plovilom, teretom i/ili osobama na njemu, uključujući zapljenu, oduzimanje, uhićenje i kazneno gonjenje, stranka sa sudskom nadležnošću može se u skladu sa svojim Ustavom i zakonima odreći sudske nadležnosti te odobriti provedbu zakona druge stranke protiv tog plovila, tereta, i/ili osoba na njemu. Da li ovim člankom Republika Hrvatska na neki način ustupa dio svog pravnog suvereniteta Sjedinjenim Američkim Državama? Možda je i bolje da sudsku nadležnost u sudskim slučajevima imaju Sjedinjene Američke Države nego Hrvatska, ali mjere kasnije eventualne odmazde kao u slučaju onog riječkog primjerna ne bi se samo tako olako trebalo isključiti. Jasno je da nismo u klubu protiv ovog sporazuma. On je realnost. Ništa se bitno neće dogoditi potpisali mi njega ili ne. Međutim, potpisati ga između ostalog trebali zbog same političke pragmatike. Da li ćemo mi zbog takvog jednog sporazuma biti sigurniji? Možda, iako u to sumnjam. Ali je na neki način dobro biti na izvoru informacija. I u toliko i stoga podržavamo.

dame i gospodo zastupnici, poštovani gospodine državni tajniče. Ovo je jedan od najčudnijih sporazuma koje je ikad došao u Hrvatski sabor, koji sa sobom vuče čitav niz dvojbi i ne samo u cilju njegove primjene na efikasan način, nego i u smislu uklanjanja nepoželjnih posljedica. Dakle, u uvodnom dijelu ovog sporazuma govori se da je u … /Govornik govori engleskim jezikom, ne razumije se./ …, dakle inicijativu za suzbijanje oružja za masovno uništavanje uključeno 50 država. Nije rečeno kojih. Kao što nije rečeno koje su to još pomorske zemlje, osim Hrvatske, potpisale ovakav sporazum. Prema nama dostupnim, informacijama učinile su to u pravilu zemlje zastave pogodnosti. Dakle, Liberija, dakle Cipar, dakle Malta. U svakom slučaju zemlje koje imaju pod svojom zastavom veliku flotu, često stranih brodara koje ni same ne mogu najbolje kontrolirati pa je razumno da prepuštaju SAD-u ako se baš želi s time baviti da se sa time bavi na efikasan način. Ja podsjećam, ova cijela rasprava se zapravo vodi oko, o stranoj kontroli hrvatskih brodara. A Hrvatska u svom vlasništvu svojih firmi ima danas ukupno 184 broda, a od toga teško da je pola onih koji plove izvan Jadrana. Kad to usporedite s jednim izraelskim "ZIM LINE-om" koji je stacioniran u Singapuru, koji ima par stotina brodova ili japanskim … /Govornik se ne razumije./ … koji ima i blizu 300 samo se po sebi vidi da su strahovi da će baš na hrvatskim brodovima biti nešto doista razmjerne i tome koliko je tih naših brodova zapravo u igri. Ovaj Sporazum se ne primjenjuje na svu sreću na putničke brodove koji plove preko Jadrana, jer bi nam još samo to falilo da i ono malo turista što dolazi u Hrvatsku budu pretreseni na trajektima iz Italije. Također ne odnosi se na naš gospodarski pojas, niti na plovila na Jadranu. Međutim ono što je doista čudno jest to da predlagatelji ne predviđaju posebna sredstva u državnom proračunu. Pokušat ću vam pokazati zašto je takvo nešto doista neodgovorno i neozbiljno. Pretres po ovom Sporazumu može se izvesti samo na otvorenom moru. To je potpuno jasno jer u teritorijalnom moru ili vanjskom pojasu suverenitet ima ona država čije je to teritorijalno mora ili vanjski pojas. Dakle pretres nad hrvatskim brodom može napraviti samo hrvatska država u svom teritorijalnom moru ili hrvatska država i njezino plovilo bilo gdje na oceanu, ali ne u tuđem teritorijalnom moru. Jednako tako i Oružane snage SAD-a mogu brodove pod svojom zastavom pretresati u svojem teritorijalnom moru, u svom vanjskom pojasu dakle onih dodatnih 12 milja ili bilo gdje na oceanu ako viju američku zastavu, ali u tuđem teritorijalnom moru ili tuđem vanjskom pojasu. Pod kojim uvjetima se pristupa pretresu stranog broda? Samo u slučaju da se radi o sumnji da se taj brod bavi piratstvom, da se bavi trgovinom robljem, da je brod bez državne pripadnosti itd. itd. da se u svakom slučaju bavi kriminalnim aktivnostima. Samo u tim uvjetima se može uputiti nečiji ratni brod da pretresa brod koji plovi pod tuđom zastavom. Dakle Hrvatska s ovim ustupa dio svog suvereniteta kojeg ona ima prema Konvenciji o pravu mora, prema članku 34. iz reda 34. iz reda dužnosti državne zastave. Dakle država koja ima zastavu na svojim trgovačkim brodovima, ona zapravo jedina može provoditi jurisdikciju nad njima i Hrvatska to naravno ovim jasno dopušta Sjedinjenim Državama. Naravno Sjedinjene Države i Republici Hrvatskoj, ali je mala šansa da ćemo tako nešto vidjeti na Jadranu. Što je sa onim brodovima hrvatskih firmi koje plove pod stranom zastavom? Jer naime imamo nešto brodova i pod stranim zastavama. Nešto ih plovi pod Maltom, pod zastavom Malte ih plovi sedam, Sveti Vincent i njegovu zastavu vije 8 hrvatskih brodova, zastavu u Liberiji 11, po dva viju zastavu Cipra i Luxemburga i po jedan zastavu Bahama i Belgije. Šta je sa njima? Je li se na njih odnosi ovaj nesretni članak 4. stavak 6. o pravu pregleda ako očituju pripadnost ti brodovi druge strane, a ne vijore zastavu druge strane ili se to odnosi doista samo na one koji se bave nečasnim poslom pa skrivaju zastavu? To ovdje nije jasno rečeno. Također nije dobro da se u sporazumu isključiva mogućnost da isključivo pripadnici Hrvatskih oružanih snaga provode pretres hrvatskih brodova. To se moglo dopustiti tako da u slučaju da naši američki partneri vide da se radi o nekakvom sumnjivom brodu, da se u roku od par sati izorganizira neki dežurni tim naših vojnih ili policijskih specijalaca koji bi bio prebačen na taj brod i onda bi Hrvatska na brodu pod svojom zastavom Na žalost ovdje se u roku od četiri sata mora uputiti odobrenje od strane HRM-a za pretres hrvatskog broda, s time da po stavku 7. članka 4. to uključuje i ovlaštenje za primjenu sile, a primjena sile o tome hoće li se doista pucati, o tome ne odlučuje HRM nego odlučuje zapovjednik američkog broda koji vrši pretres taj čas. Dakle radi se o vrlo osjetljivim situacijama. Također moguće je i ovlaštenje za zadržavanje brodova na kojima se zatekne oružje za masovno uništavanje, ali znate moguće je i da sam zapovjednik broda nema pojma šta je u nekom od njegovih kontejnera. Govoreći o tome ja ovdje moram podsjetiti na ovu izvrsnu studiju, zove se time bomb for global trade, dakle vremenska bomba za globalnu trgovinu, to je za sada jedina studija međunarodnog terorizma na moru i nisu je izradili Amerikanci nego je napravljena na sveučilištu u Singapuru, ali ima u sebi par vrlo interesantnih podataka koji se tiču ovoga i koji nam pokazuju koliko su ovakvi sporazumi uopće realni u svojoj provedbi. Dakle na svijetu plovi 46 tisuća brodova koji pristaju u 2800 luka. Postoji angažiran oko 1,2 milijuna pomoraca i stotine tisuća lučkih radnika. U cirkulaciji diljem svijeta je 15 milijuna kontejnera koji križaju s kraja na kraj zemaljske kugle, mahom morem i svatko od njih napravi na milijune kilometara tijekom svog radnog vijeka, a svi ti kontejneri zajedno naprave svake godine oko 230 milijuna putovanja. Jednom kada je kontejner zapečaćen, zapovjednik broda nema šanse saznati šta je u njemu. Nakon 11. rujna Amerikanci su počeli nešto ozbiljnije kontrolirati kontejnere sa x-zracima i gama-zracima i došli su do broja od čak 5,2% ukupno kontroliranih kontejnera u SAD-u. Dakle 95% kontejnera koji taknu američke luke nikada nisu kontrolirani. Tako su u 10. mjesecu 2002. u SAD-u održane tzv. security vojn game, dakle jedna simulacija što bi bilo kad bi bilo, kad bi se na nekom od kontejnera pojavilo oružje za masovno uništavanje, dakle nuklearna bomba ili bomba sa radioaktivnim materijalom koja bi bila klasično raspršena, uglavnom prepostavivši da je takav kontejner dospio iz neke kanadske luke ili iz neke američke luke, proveli su testiranje koliko bi bilo u tom slučaju efikasni da zatvore sve američke luke. Ispostavilo se da bi u toj situaciji uspjeli iskontrolirati samo 20% svih kontejnera koji bi ušli u SAD. 80% ne bi bilo iskontrolirano, ali taj potez ako bi potrajao tri mjeseca koštao bi ekonomiju Sjedinjenih Država 58 milijardi dolara. Dakle radi se o pokušaju da se kontrolira kontejner koji je u luci, a sada kako će netko iskontrolirati sadržaj kontejnera jednog od njih 2 tisuće na jednom kontejnerskom brodu. On ima eventualno šansu iskontrolirati ove kontejnere koji su na gornjoj palubi broda, ali nema apsolutno nikakve šanse da iskontrolira one koji su u … broda osim da dođu u najbližu luku, iskrca to sve skupa i onda ajmo na tenane, jedan po jedan. tisuće komada, svaki po pola sata pa ajmo, pa ćemo doći. Dakle to je realnost ovog sporazuma. Naravno to sve skupa uključuje kašnjenje u isporuci, to uključuje pad ugleda firme, to uključuje povećanje osiguranine i to sve skupa uključuje jedno tipično pitanje. Ako je hrvatska Vlada već odlučila ući u ovaj sustav sporazuma, zašto nije pristupila nečemu što je po našem sudu korisnije, a to je kontejner security … /Ne razumije se./ … Dakle Vlada SAD-a je znajući za ove probleme pokušala angažirati druge druge zemlje u svijetu da također u svojim lukama testiraju kontejnere tako da taj kontejner kad-tad naleti na neku kontrolu ne samo u lukama SAD-a. 16 luka u kojima se to primjenjuje od kraja 2003. … su u pravilu luke, velike kao … /Govornik se ne razumije./ luke u Europi ili one u dalekom istoku. U svakom slučaju, sa svim tim zajedno je, ponavljam, pretres kontejnera porastao na samo 5,2% od svih kontejnera koji cirkuliraju svijetom, od tih 15 milijuna kontejnera. Dakle, nema doista nikakvog razloga da hrvatska Vlada sa svoje strane, gospodine državni tajniče, ne naloži hrvatskim lukama da se uključe u kontejner "security iniciative", time će biti daleko veća korist za naše napore u progonu oružja za masovno uništavanje. Drugo, ako to već činimo u svim našim lukama i time se pokažemo kao zemlja okrenuta progonu oružja za masovno uništavanje, nema također nikakvog razloga da ne naložimo našim brodarima da se krcaju samo u onim lukama koje imaju takve uređaje. Dakle, naravno, već je bilo problema od strane Europske unije jer Amerikanci radije primaju brodove koji su krcani u ovim lukama koje su u Europi opremljene s takvim uređajima. To su Rotterdam, Hav, Bremenhaven i Hamburg, Antverpen,

Ja sam iz svih tih razloga uputio dopis našoj udruzi "Mare Nostrum" koja mi je odgovorila da oni nemaju razloga biti protiv ovog sporazuma, što je za očekivati jer kad bi rekli da su protiv ovog sporazuma mogao bi netko zaključiti da nešto kriju. Oni vjeruju da je ipak činjenica da se dopušta hrvatskoj strani da ocijeni da li treba napraviti pretres ili ne dobra. Također dobro je, ocjenjuju oni, da se to ne radi na hrvatskom gospodarskom pojasu, ali također se nadaju da će Vlada na vrijeme riješiti pitanje naknade štete. I tu dolazimo do idućeg pitanja, a to je naknada štete jer u državnom proračunu, unatoč tome što je ovaj sporazum potpisan davno, još prošle godine, skoro prije godinu dana, u državnom proračunu gospodine državni tajniče nema razdjela koji se tiče naknade štete nastale radi primjene sile ili radi bilo kojeg drugog postupka pri pretresu našeg broda od strane bilo hrvatskih bilo Američkih oružanih snaga. I sad na kraju da simuliramo jednu hipotetsku situaciju. Dakle, negdje u Indijskom oceanu Američka mornarica presreće hrvatski kontejnerski brod, brod plovi iz Vijetnama i krcat je kontejnera sa igračkama za Goranka Fižulića. Zovu HRM, HRM upućuje odgovor nakon 4 sata jer se to dogodilo usred noći. Brod se zapravo počinje pretresati negdje između Somalije i Jemena jer plovi prema Suezu, a tu su neprijateljske zemlje u kojima nije baš jako zdravo biti sa Američkim ratnim brodom. U sve to skupa ulijeće jedna tropska oluja, taj brod tijekom pretresa ne smije uploviti u nijednu luku spasa jer je sumnjiv, na njemu se vrši pretres i sve u svemu ta cijela epizoda završava sa naknadom štete, sa padom ugleda i sa čitavim nizom drugih problema. Bojimo se da se o svemu tome nije dovoljno promislilo kad se potpisivao sporazum. Zato nam je teško podržati ovakav sporazum, ali ujedno predlažemo hrvatskoj Vladi da ako želi doista deklarirati sebe kao

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo samo ću malo kratko kazati da ustvari mi se moramo upitati kad predstavnici Vlade idu pregovarati u ime Hrvatske da očito to se više ne može raditi na ovaj način. Naime, ovdje su i kolega Tonči Tadić i kolega Arlović simulirali primjenu odredbi ovoga sporazuma i vidljivo je da je sporazum u mnogima dijelovima odredbe su nedorečene. Kako je vezano za članak 4. tako je vezan za članak 5., 5., članak 8., članak 9. i takve situacije se više ne bi trebale niti bi se smjele događati. predlažem kad se ide u pregovore da sa naše strane bude odgovarajuća ekipa stručnjaka koja neće uzimati sve zdravo za gotovo zbog toga što mi objektivno svoj dio suvereniteta ovim sporazumom prenosimo na Sjedinjenje Američke Države jer malo kad ćemo se mi naći u situaciji da će naši ratni brodovi biti u ovoj situaciji da postupaju prema ovome sporazumu. I poglavito što se može doći i do razno raznih situacija koje nisu poželjne, koje mogu i ugled tvrtke koja raspolaže tim brodom i sve ono što je govoreno, ako bude zaustavljen i zadržan i dovoljna je samo informacija da je brod zaustavljen i zadržan da bi se već stvorile tako negativne implikacije. Prema tome, to su ti najveći problemi i ako Hrvatska bude ovako sklapala sporazume i, odnosno hrvatska Vlada i njezine te radne skupine ako ovako budu nekvalitetno radili nama ovdje u Hrvatskom saboru će, ostaje nam samo mogućnost da takav sporazum ne prihvatimo, ne potvrdimo. Iako sporazum s obzirom na predmet sporazuma znači za sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje, sustav njegove isporuke i materijala, normalno da će svako od nas podržati. Ali moramo se upitati zašto tako nekvalitetni ljudi, zašto se tako loše pregovara, odnosno čini mi se da se ovdje nije ništa pregovaralo nego sustav je bio sljedeći. Tekst sporazuma koje Sjedinjene Američke Države su ponudile naši pregovarači, pod navodnicima, nisu ni pregovarači jer su sami prihvatili i sad mi raspravljamo o nečemu što je post festum da recimo, ako mi kažemo ne možemo prihvatiti ovakav sporazum, ne zbog sadržaja nego zbog toga što naši pregovarači nisu vodili interesa o hrvatskim brodarima, hrvatskim brodovima onako kako bi recimo Amerikanci vodili da oni sad pregovaraju, recimo s Rusima, hoće li oni sklopiti ovakav sporazum. Hoće li sklopiti ovakav sporazum? Sigurno neće. Sklopit će ga da će se boriti protiv, recimo, sprječavanja širenja oružja za masovno uništenje. Ali ga neće sklopiti tako da će recimo Rusi dati sve ovo što mi dajemo njima u ovome dijelu. Znači, da se uopće ne pokušava zaštititi svoj interes, interes svoga brodara, interes svoga broda i razno razne druge situacije. Prema tome, moramo se učiti od drugih, evo u tome dijelu aktivnosti recimo NATO saveza, nas nekolicina koji smo bili u NATO savezu smo se upoznali kako i na koji način se djeluje i u smislu zaštite Sredozemlja. Kako i na koji način se postižu rezultati vezano za onaj dobrovoljni dio provedbe i za šverc droge, da ne govorim o oružju i o svemu drugome. Ali sve te zemlje koje su sudjelovale imaju sasvim drukčije sporazume u smislu i zaštite sebe kao svojih interesa, ali ne samo znači zdravo za gotovo prihvaćanja svega što druga strana nametne, jer kad su u pitanju pregovori onda se pregovara. Znači pregovori znače pregovarati, a ne prihvaćati. Jer gledajte baš zbog te činjenice jer nema hrvatskih brodova koji prevoze takvo oružje, nema hrvatskih brodova koji se time bave u tome dijelu, pa prema tome onda kad se nešto razgovara onda štitimo svoje interese, a ne uzimati situaciju zdravo za gotovo kako bi se mi pokazali veći katolici nego što je papa. Vjerojatno da bi sami su nam predstavnici Sjedinjenih Američkih Država kazali da je u mnogim situacijama se dolazi do toga, veli mi vama ponudimo tekst, vi prihvatite i onda veli poslije mi čujemo da ste vi u Hrvatskom saboru govorili ovo ili ono. Pa veli to se moglo napraviti, ali šta mi možemo kad su vaši odmah prihvatili na prvu. Znači u tome dijelu molim Vladu, odnosno ne molim nego tražim od Vlade da se stvarno odredi osobe koje će pregovarati, koje će naći zajedništvo, ali ne prihvaćati zdravo za gotovo kao što je ovaj slučaj. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Završno, državni tajnik

rekao bih vrijednim zapažanjima potpredsjednika Arlovića u kontekstu nekih budućih pregovora, ali isto tako i zastupniku Kajinu koji je naglasio političku pragmatičnost ovog sporazuma. Ja razumijem da je riječ o atraktivnoj temi premda se ne bih upuštao u zamišljanje scenarija kad će biti oluja ispred Somalije i kad neće biti oluja ispred Somalije. Imao sam slučajno prigodu jutros gledati rekonstrukciju na ruskoj televiziji rekonstrukciju pokušaja da se proda dva puta po 10 dekagrama urana u običnoj plastičnoj vrećici. Dakle, tu nisu potrebni nikakvi kontejneri i teško bi bilo svoditi značenje ovog sporazuma na kontejnere čemu dakako treba posvetiti posebnu pozornost. Dvije stvari mi se čine važne reći s obzirom na karakter rasprave u ovom Visokom domu. Pažljivo čitanje ovog dokumenta ja sad nemam namjeru, ali u nekoliko članaka se govori o suverenoj jednakosti obiju strana u donošenju svih odluka uključujući i odluke o tome kad tko stupa na koju palubu i šta radi. Zatim, izrijekom se spominje kao što je i zastupnik Tadić spomenuo da se ne odnosi na druga plovila pod hrvatskom zastavom koja plove u zoni ZERP-a. Izrijekom se spominje. Što se tiče odobravanja aktivnosti također je jasno što se tiče potraživanja naknade štete, citiram: "Može se podnijeti stranci koja je obavila ukrcaj." Dakle, stranka koja je obavila ukrcaj u slučaju, pokušavam sad ja zamišljati scenarije američkog broda koji se ukrcao na brod pod hrvatskom zastavom i napravljena je neopravdana šteta ta strana podnosi. Prema tome, zato smo rekli da nema financijskih obveza u okviru u okviru hrvatskog proračuna. Nema prijenosa suvereniteta po ni jednoj točci ovoga sporazuma i ovi elementi naknade štete itd. su izrijekom navedeni. Suma sumarum i zdravorazumski rečeno riječ je o nadzoru Jadrana, između ostaloga. Ne samo Jadrana, ali o nadzoru sigurnosti Jadrana. Riječ je kao što je potpredsjednik Arlović spomenuo o jednoj dodatnoj dimenziji Adriatic Free Charter Jadranske povelje. I treće koje što nisam zamijetio da je netko spomenuo. Riječ je o dodatnom utjecaju na sigurnost cijelog ovog dijela Europe unutar kojega gospodo zastupnici znate i sami još uvijek postoji otvoreno krizno žarište i na Kosovu i još uvijek postoje otvorenost politička, sigurnosna itd., Bosna i Hercegovina sa svim mogućim elementima da ne pokušavam sad ja dalje zamišljati scenarije tko s kakvim kontejnerima ili bez kontejnera, vrećicama ili raketama pokušava utjecati ili ulaziti u to područje. Prema tome, Vlada drži da je riječ o sporazumu koji dodatno štiti nacionalne interese uza svu ponavljam političku pragmatičnost ovog sporazuma i zato predlažemo Visokom domu da ga potvrdi. Hvala.